nije stiglo još mišljenje Odbora za zakonodavstvo pa prelazimo na 8. točku dnevnog reda a to je - Prijedlog Zakona o sigurnosnim provjerama, prvo čitanje, P.Z.E. broj 66. Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. Temeljem članka 84. Ustava Republike Hrvatske i članka 129. Poslovnika, materijale ste primili poštom. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi državni tajnik Ivan Damjanović. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo saborske zastupnice i saborski zastupnici. Materije sigurnosnih provjera koje se provode radi utvrđivanja razloga iz područja nacionalne sigurnosti, ako koji bi predstavljali zapreku za dodjeljivanje određenih dužnosti, radnih mjesta, poslova ili drugih statusnih prava trenutno je u pravnom sustavu Republike Hrvatske propisana većim brojem zakonskih i podzakonskih propisa na način koji je nastao kao rezultat zadovoljenja parcijalnih potreba u različitim razdobljima i područjima državne uprave u kojima se sigurnosna provjera ustanovljavala kao prikladan instrument preventivne zaštite onih dužnosti, radnih mjesta, poslova ili statusa koji su važni sa stajališta zaštite nacionalne sigurnosti. Najvećem dijelu materije sigurnosnih provjera je regulirana s jednim setom zakona, kao što je Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu, Zakonom o tajnosti podataka, Zakonom o strancima, Zakonom o policiji, Zakonom o državnom odvjetništvu, Zakonom o carinskoj službi, Zakonom o Oružanim snagama Republike Hrvatske. Iz naprijed izloženog vidljivo je da je materija sigurnosnih provjera uređena većim brojem zakonskih i podzakonskih propisa iz čega proizlazi zaključak o nedovoljnoj ujednačenosti materije i problemima u tumačenju istih odredbi u praksi. Predloženim zakonom predlaže se cjelovito i jedinstveno pravno uređenje provedbe sigurnosnih provjera kojima se kod kandidata za određene dužnosti, radna mjesta, poslove ili statusna prava provjerava eventualno postojanje sigurnosnih zapreka iz područja nacionalne sigurnosti, odnosno podataka koji naznačuju postojanje rizika od zlouporabe navedenih pozicija na štetu nacionalne sigurnosti. Cjelovitost i jedinstvenost uređenja ove materije obuhvaća osobito vrste i stupnjeve sigurnosne provjere s obzirom na njihovu namjenu i stupanje važnosti, postupke i metode obavljanja sigurnosne provjere, pitanja koja su predmet provjere ili sigurnosti upitnici nadležna tijela za provođenje sigurnosnih provjera, dragovoljnost kandidata, odnosno sloboda pristanka na provođenje sigurnosne provjere utvrđene pisanom suglasnošću sigurnosne zapreke. Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, a u prilogu ovoga materijala dostavljena je izjava o usklađenosti sa pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe. Ocjenjuje se da se donošenje, odnosno provedba ovog zakona ne bi zahtijevala osiguranje posebnih sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2008. godinu. Zahvaljujem. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Da. Potpredsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, uvaženi zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite. **Čuljak, Potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 8. sjednici održanoj 16. svibnja 2008. raspravljao je o Prijedlogu Zakona o sigurnosnim provjerama koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 8. svibnja 2008. godine. Sukladno članku 63. Poslovnika Hrvatskog sabora, odbor je predloženi zakonski prijedlog razmatrao u svojstvu matičnog radnog tijela. Predstavnik predlagatelja upoznao je članove odbora sa predloženim zakonskim prijedlogom ističući kako se predlaže cjelovito i jedinstveno pravno uređenje provedbe sigurnosnih provjera kojima se kod kandidata za određene dužnosti i radna mjesta, poslove ili statusna prava provjerava eventualno postojanje sigurnosnih zapreka iz područja nacionalne sigurnosti, odnosno podataka koji naznačuju postojanje rizika od zlouporabe navedenih pozicija na štetu nacionalne sigurnosti. Nadalje je istaknuo kako će donošenjem ovog zakonskog prijedloga u potpunosti biti regulirana i usklađena sa EU standardima cjelokupna materija iz područja nacionalne sigurnosti, nužno za ispunjavanje utvrđenih obveza za pristup euroatlantskim integracijama. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje sljedećih zaključaka. Prvo, prihvaća se Prijedlog Zakona o sigurnosnim provjerama, i drugo, sve primjedbe i prijedlozi izneseni u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade konačnog prijedloga zakona. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. I prvo, u ime klubova. U ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice, uvaženi zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite. Evo, za uvod želim reći da Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o sigurnosnim provjerama u ovom prvom čitanju. Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Ovo područje sigurnosnih provjera do sada je bilo riješeno većim brojem zakonskih i podzakonskih propisa, čime se u najvećoj mjeri radi o područjima državne uprave u kojima se provode poslovi u vezi sa raspolaganjem klasificiranim podacima višeg stupnja tajnosti. Nadalje u svezi sa osiguranjem osoba i objekata od posebnog značenja za nacionalnu sigurnost i također sa dužnostima čiji je djelokrug posla u vezi sa interesima nacionalne sigurnosti. Najvećim dijelom sigurnosne provjere regulirane su Zakonom o sigurnosno obavještajnom sustavu, Zakonom o tajnosti podataka, Zakonom o informacijskoj sigurnosti. Potrebno je spomenuti i Zakon o potvrđivanju ugovora između Republike Hrvatske i Europske unije o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka kao uvjet za dopuštenje pristupa podacima koji su dostavljeni ili razmijenjeni sa Isto tako Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i organizacije sjevernoatlantskog ugovora kojim je uređeno pitanje i način provjere za sve hrvatske državljane koji imaju pristup razmjeni informacijama. Nadalje, sigurnosna provjera bila je i poseban uvjet za prijem na pojedine poslove u državnu upravu, a to pitanje riješeno je kroz Zakon o Državnom odvjetništvu, Zakonom o policiji, Zakonom o Carinskoj službi, Zakonom o Službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Sve ovo navedeno potvrđuje da je materija sigurnosnih provjera uređena sa više zakona i podzakonskih propisa što je stvaralo i određene probleme u praksi. Predloženim zakonom predlaže se cjelovito uređenje pitanja provođenja sigurnosnih provjera. Zakonom se jasno određuju vrste i stupnjevi sigurnosnih provjera. Zakon uvodi sigurnosnu provjeru za pristup klasificiranim podacima, temeljnu sigurnosnu provjeru, sigurnosnu provjeru u svrhu zaštite štićenih osoba i objekata, naravno ovisno o stupnju tajnosti i ovisi koliko opsežno će se provoditi postupci sigurnosne provjere. Dakle prema djelokrugu posla i dodijeljenim ovlastima klasificira se stupanj tajnosti od povjerljivo, tajno do vrlo tajno. Sukladno stupnju tajnosti provoditi će se sigurnosne provjere prvog, drugog ili trećeg stupnja. Sigurnosna provjera provodi se na temelju upitnika za sigurnosnu provjeru koji mora sadržavati i suglasnost koja mora biti dragovoljno i vlastoručno potpisana od osobe za koju se provjera provodi. Obnavljanje sigurnosne provjere provodi se nakon proteka roka od pet godina. Po provedenoj sigurnosnoj provjeri nadležna obavještajna agencija dostavlja izvješće podnositelju zahtjeva za provođenje sigurnosne provjere i to ovisno o stupnju provjere sa zadanim rokom koji ne može biti kraći niti dužni od propisanog u članku 37. Podnositelj zahtjeva za provođenje sigurnosne provjere donosi na temelju Izvješća o provedenoj sigurnosnoj provjeri konačnu ocjenu o postojanju sigurnosnih zapreka. Prijelaznim odredbama također je određeno da je Vlada Republike Hrvatske uredbom određuje štićene objekte i osobe, odnosno postrojenja i sredstva od posebnog značenja za nacionalnu sigurnost i to je određen rok od 15 dana od stupanja na snagu ovog zakona.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 Poštovani potpredsjedniče, cijenjeni državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Ja se usuđujem reći da ovo nije običan zakon. Ovaj zakon može duboko zadirati u ustavna i građanska prava čitavog niza hrvatskog državljana. Da se razumijemo, ja sam prvi da se materija koja je regulirana sa nekoliko zakona ubuduće vodi kroz jedan zakon, prije svega vis a vis preglednosti da znamo što u datom trenutku tko može činiti. Inače ova materija je sada razbacana po čitavom nizu zakonskih prijedloga od Zakona o sigurnosno obavještajnom sustavu kojega smo usvojili 2006. pa onda imamo Zakon o tajnosti podataka iz 2007. pa Zakon o informacijskoj sigurnosti iz pa Zakon o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka između Republike Hrvatske i Europske unije iz 2006. i da ne nabrajam dalje i konačno imamo ovaj po meni sporan sporan Zakon o potvrđivanju Sporazuma o sigurnosti između Republike Hrvatske i NATO-a iz 2003. godine. Ovaj zakon koji se predlaže šta god netko mislio, za mene ima jedan dubok demokratski deficit. Ja sam o tome govorio i o NATO-u u Bruxellesu pa i u nekim drugim destinacijama koje su vodili NATO-vi eksperti od Bratislave na dalje, i uvijek sam se pitao kako to da ljudi koji su dobili mandat građana, koji imaju legitimitet građana recimo u jednoj Njemačkoj, Češkoj, Engleskoj ne znam gdje, da moraju eto prolaziti te sigurnosne provjere, jednom riječju govorim o zastupnicima. Mi u Hrvatskoj te provjere nakon 2000. godine želim vjerovati u to, nismo prolazili. Zastupnici nemaju što prolaziti te provjere. Mi ne smijemo ih prolaziti ma ne zbog nas nego zbog digniteta ovoga Doma bez obzira što se pojedini zastupnici mogu naći u doticaju ili se nalaze pojedinih povjerljivih dokumenata. Na primjer ja sam član Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i kao što rekoh, nadam se, da me nitko nije provjeravao nakon 2000. godine. Mi se ne smijemo vratiti u jedan sustav pod navodnicima "nadzora" iz 90-tih godina. To se može zloupotrijebiti i to se može isto tako zlorabiti. Kako te provjere npr. izgledaju? Eto npr. jedan djelatnik kluba IDS-a da ne spominjem ja sada ime, čovjek se razveo da bi dobio posao u Saboru iako je to smiješno da ljudi na toj razini moraju prolaziti provjere. Mora proći jasno provjeru da bi ovdje mogao raditi i sada što rade oni koji vrše provjere. Prvo odu njegovoj bivšoj ženi, e ako prođeš kod bivše žene e onda jasno možeš ići i u Sabor i nakon toga vjerojatno drugi korak je kod bivše punice i ako si tu zadovoljio e onda možeš, onda si siguran da si siguran. Ja se slažem da ovi ljudi koji rade u upravi na pojedinim poslovima itd. moraju neki od njih prolaziti određene provjere, ali nemojmo dopustiti da zastupnici budu predmet obrade tajnih službi. Sabor istima, tim službama mora biti nadređen, a ne obrnuto. Taj američki ne znam ja ću ga nazvati sustav vlasti, taj američki oblik nadzora, amerikanizacija sigurnosti, ta američka fikcija ugroženosti koja vodi ka potpunim provjerama i totalnom nepovjerenju prema svima meni se jednostavno ne sviđa. Predmnijeva ili bi se trebalo pretpostaviti da zastupnik će čuvati tajnu. Iza njega konačno stoji taj legitimitet 15, 20 tisuća ljudi koji su glasali za nekoga od nas. Pretpostavlja se znači da zastupnik na temelju tog legitimiteta, pa makar krnjeg legitimiteta, kako ga ja zovem, jer nismo neposredno izabrani za što se stalno zalažem, da budemo birani kao načelnici, gradonačelnici, župani, znači pretpostavlja se da vodimo interes o građanima, samim time o državi. Tko nas ima pravo provjeravati? Ja mislim da nitko na to ne bi trebao imati pravo. Iza svakog, kao što rekoh, stoji 15 ili 20 tisuća Bojim se da samo na nama neće ovo stati. Za nama će onda i ministri i suci, jasno državni tajnici, pa sve do samoga predsjednika države. I onda se postavlja pitanje kako bi to državom postajemo? Neću reći policijskom, jer je to jedan standard kao što rekoh koji je i vani, ali mislim da se toga treba kloniti. Na strani 2. ovdje se govori, vidljivo je da je materija sigurnosnih provjera uređena većim brojem zakonskih prijedloga itd. Ovdje na strani 3. se između ostalog govori tko će se primjerice za pristup podacima stupanja tajnosti kojima se u manjem opsegu zahvaća privatnost kandidata, nego kod sigurnosnih upitnika 2. ili 1. stupnja itd. znači o tim upitnicima, ali da sada to preskočimo. Znate što isto tako mogu reći? Mi koji smo '90.-tih recimo prolazili, ma neću reći brutalnost obavještajnog sustava, ali oni koji su to prolazili pa i kao zemlja možda smo mila majka prema ovome što nam se na neki način ovakvim zakonskim prijedlozima danas sprema. Treba se s druge strane međutim, nadati da se ti podaci koji će se prikupljati neće zlorabiti. Treba se nadati da pojedinci iz vlasti ili tog obavještajnog miljea podatke neće dilati, ne znam trećima, od medija nadalje i treba se isto tako boriti, ne samo nadati, da će se te službe 100% 100% nadzirati, ali ne samo u podjeli nadzora koji je sigurno djelotvoran na relaciji Vlada – Predsjednik države, nego naprosto taj sustav treba nadzirati upravo preko ovoga Parlamenta. Što budu službe u Hrvatskoj imale veću moć, a ovim zakonom službama se daje ta moć ili ona raste, to nadzor nad njima mora biti sve veći i jasno mora biti sve temeljitiji. I to je za mene naprosto bit. Mislim da će ubuduće možda to postati jedna od temeljnih uloga ovoga Parlamenta. Mi moramo poslati poruku tim službama, nećete vi biti ti koji ćete Parlament nadzirati nego će Parlament biti taj koji će vas nadzirati. Bilo kako bilo, mi imamo još uvijek relativno malo informacija kako će to funkcionirati i stoga je, kako bih rekao, normalno da zakon ide u drugo, pa ako treba upravo radi materije kojom se on bavi i u treće čitanje. Ovdje u članku 3. stavku 2. doslovce se kaže sigurnosne zapreke kod provođenja temeljne sigurnosne provjere jesu činjenice koje upućuju na zlouporabu ili postojanje rizika od zlouporabe radnog mjesta ili dužnosti, znači to stavljam naglasak, odnosno određenih prava ili ovlasti na štetu nacionalne sigurnosti ili interesa Republike Hrvatske. kaže se temeljna sigurnost provjera provodi se za osobe koje se imenuju ili se imenovane na dužnost, osobe koje se imenuju ili su imenovane za rukovodeće državne službenike, osobe koje se prime na rad ili rade u tijelima sigurnosno-obavještajnog sustava, osobe koje se prime na rad ili rade u specijaliziranim tijelima za suzbijanje organiziranog kriminala, osobe koje se primaju za rad ili rade u objektima ili postrojenjima postrojenjima od posebnog značaja za nacionalnu sigurnost itd. Međutim, ono što je zapravo bit to su upravo ove dužnosti odnosno, znači ljudi koji se biraju na te pojedine dužnosti. Na ovom zakonu, rekoh da je tako manje-više regulirano svugdje u Europi, ali njima a sutradan može i nama može zavidjeti i sam Orwell. Rekoh, zakon se piše na temelju konvencije koju je ovaj Parlament ratificirao tamo 2003. godine i koji je jedan od uvjeta da uđemo u taj sigurnosni sustav i NATO-a i nekih drugih međunarodnih asocijacija. Mi, usuđujem se i to reći, amerikaniziramo društvo, jačamo sigurnosnu zajednicu i umjesto da se ona malo više bavi kriminalom, npr. ne znam jedne, onoga iz Kaštelanske HVIDRA-e ili nekim generali a la, da ne spominjem sad imena, Korade i tako, oni će se izgleda baviti zastupnicima. On će jasno reći da neće. Rekli su da nisu ni '90.-tih godina, pa znamo da jesu. Pa, nećemo valjda dopustiti da netko vrši provjere za Predsjednika države, Vlade ili Sabora. I u tom dijelu mislim da ovaj zakon nije dobar, bez obzira što je to jedan europski standard. Mislim utoliko da je bivši bio bolji, rekoh da se to temelji sve na Međunarodnoj konvenciji iz 2003. koju je ratificirao ovaj Parlament. Ja znam da će i javnost reći "pa što, neka ih provjeravaju", ali mislim da su na neki način oni koji tako nastupaju u krivu, jer ovaj Dom mora biti svetinja. Nije tu sad u pitanju ne znam, Kajin, Kruno, Rožić, Jarnjak, ne znam, Flego, gospođa gospođa Antunović itd. Ja tvrdim da među javnim institucijama, kada gledamo od sindikata do medija, još uvijek je možda ovaj Dom najčasnije mjesto, što god netko mislio o tome i zato me smeta kada pojedinci iz Doma ili izvan Doma dezavuiraju vjerodostojnost istog. Ovaj Dom mora biti nadzor svima svim institucijama na neki način, jasno poštujući njihovu autonomnost a ne obrnuto. Bez slobode ovoga Doma nema ni slobode građana i ako padne pozicija Sabora onda na neki način pada i ne samo građana u politiku nego i hrvatske demokracije. Desetljećima usuđujem se reći da su se najhrabriji sinovi i kćeri borili za uspostavu parlamentarizma a ovim na neki način dobijamo jedan kvazi jedan oktroirani parlamentarizam bez obzira, to ću po četvrti, peti put ponoviti, što slična ili identična rješenja imaju i druge zapadno-europske zemlje. Znači, ovo je prvo čitanje. Dobro da je ovo prvo čitanje, zakon sam uvjeren da će biti usvojen. Ali isto tako ovo je jedna prokleta ozbiljna materija ili prokleto ozbiljna materija o kojoj treba isto tako ozbiljno progovoriti pa ako treba i konfrontirati se. Zahvaljujem. Time smo završili raspravu po klubovima. Imamo jedan ispravak. Ali prije toga bih htio samo napomenuti da su spomenuti generali ali u jednom ne dobrom kontekstu, pa bih molio kada se to tako govori bez obzira koja je grupacija posebno generali da se onda poimenično kaže o kome se misli a ne sve zajedno. Imamo ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Iako se sa gospodinom Kajinom slažem u velikom dijelu njegovog izlaganja. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Oprostite, morate početi koji navod ispravljate a ne u čemu se slažete. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Ispravljam navod gospodina zastupnika Kajina u svezi provjere američkog tipa i punca i punice ako baš hoćete konkretno. Naime, mislim da je jednaka provjera na ovoj američkoj strani kao i na ruskoj strani. A što se tiče punca i punice tu izravno govori članak 28. ovoga prijedloga da se kod provođenja sigurnosne provjere provjerava i osoba koja održava kontakte s drugim osobama uključujući i članove uže obitelji,

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege zastupnici, poštovani predstavnici Vlade. Pred nama je Prijedlog zakona o sigurnosnim provjerama čime se naše zakonodavstvo usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije. U Republici Hrvatskoj sigurnosne provjere tretiraju se kroz više zakonskih i podzakonskih propisa na način koji je nastao kao rezultat zadovoljenja parcijalnih potreba u različitim razdobljima i područjima državne uprave u kojima se sigurnosna provjera ustanovljavala kao prikladan instrument preventivne zaštite određenih dužnosti, radnih mjesta, poslova ili statusa koji su važni sa stajališta zaštite nacionalne sigurnosti. Do sada u Republici Hrvatskoj materija sigurnosnih provjera regulirana je Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu, Zakonom o tajnosti podataka, Zakonom o informacijskoj sigurnosti. Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu najvećim djelom definirana je materija područja sigurnosnih provjera te metode koje se u tom postupku primjenjuju. Zakonom o tajnosti podataka propisuju se provođenje sigurnosne provjere kao postupka koji prethodi odluci nadležnog tijela o dozvoli pristupa klasificiranim podacima odnosno odluci o izdavanju uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri. Zakon o informacijskoj sigurnosti radi zaštite od strane sigurnosno neprikladnih osoba pristupu klasificiranim podacima propisuje sigurnosne provjere kao jedno od pet područja informacijske sigurnosti zajedno s fizičkom sigurnosti, sigurnosti podataka, sigurnosti informacijskog sustava i sigurnosti poslovne suradnje. Sigurnosne provjere uz ostale postupke za pristup klasificiranim podacima koji su dostavljeni ili razmijenjeni s Europskom unijom regulirani su Zakonom o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i unije o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka a Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o sigurnosti između Republike Hrvatske i organizacije Sjeverno-atlanskog ugovora ugovora regulirano je da svi hrvatski državljani koji u okviru svojih službenih dužnosti imaju pristup razmijenjenim informacijama trebaju biti na odgovarajući način provjereni. Slijedom odredbi ova dva međunarodna ugovora koje je Republika Hrvatska sklopila sa Europskom unijom i NATO-om i ratificirani su u Hrvatskom saboru Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o sigurnosnim provjerama za pristup klasificiranim podacima. Isto tako, za prijem na pojedine poslove u državnu upravu pojedini zakoni propisuju prethodno provođenje sigurnosne provjere kao što su Zakon o policiji, Zakon o carini, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Vidljivo je iz do sada izloženog da materija sigurnosnih provjera je regulirana većim brojem zakonskih i podzakonskih propisa iz čega proizlazi zaključak o nedovoljnoj ujednačenosti materije i problemima tumačenja tumačenja u praksi. Donošenjem Uredbe o sigurnosnim provjerama za pristup klasificiranim podacima umjesto do tada važeće uredbe prolongirano je donošenje ovog zakona da se uvede cjeloviti trostupanjski sustav sigurnosnih provjera. S obzirom na vrste zakon uvodi sigurnosnu provjeru za pristup klasificiranim podacima temeljnu sigurnosnu provjeru i sigurnosnu provjeru u svrhu zaštite sigurnosti štićenih osoba i objekata. Sigurnosni upitnici se ispunjavaju i potpisuju dragovoljno i vlastoručno zajedno s izjavom o suglasnosti za provođenje sigurnosne provjere koja je sastavni dio upitnika. Sigurnosne zapreke utvrđuju se s obzirom na vrstu sigurnosne provjere a primjereno posebnostima namjene svake vrste. Izvješće o provedenoj sigurnosnoj provjeri podnosi se podnositelju zahtjeva u okvirima zakonom utvrđenih rokova. Cjelokupna materija iz područja nacionalne sigurnosti potrebita za ispunjavanje utvrđenih obaveza za pristup euroatlantskim integracijama, donošenjem ovoga zakona u potpunosti će biti reguliran. Hvala. Gospodin zastupnik Niko Rebić. Izvolite. **Rebić, Niko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. S obzirom da je ovo prvo čitanje, slažem se sa svima koji kažu da se radi o jednom izuzetno važnom zakonu. Naime, ovim prijedlogom zakona usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe. Ovim zakonskim prijedlogom u cijelosti će se objediniti zakonska regulativa koja regulira ovu materiju. Jer je u pravnom sustavu Republike Hrvatske ovo područje propisano većim brojem zakonskih i podzakonskih propisa na način koji je nastao kao rezultata zadovoljavanja potreba u različitim razdobljima i područjima državne uprave u kojima se sigurnosna provedba ustanovljavala kao prikladan instrument preventivne zaštite onih dužnosti radnih mjesta, poslova i statusa koji su važni sa stajališta zaštite nacionalne sigurnosti. Radi se u pravilu od područjima državne uprave u kojima se provode poslovi raspolaganja klasificiranih podacima viših stupnjeva tajnosti, te osiguranje osoba i objekata od posebnog značaj za nacionalnu sigurnost. Dakle, najvećim dijelom materija sigurnosne provjere regulirana je Zakonom o sigurnosno obavještajnom sustavu, Zakona o tajnosti podataka, Zakona o informacijskoj sigurnosti i da ne nabrajam sve zakone i uredbe koje reguliraju ovaj zakon. Zakon o sigurnosno obavještajnom sustavu donesen je 30. lipnja 2006. godine. On je značajan po tome što je reducirao tajne službe na jednu civilnu i jednu vojnu, dakle, sigurnosno obavještajnu agenciju i vojno sigurnosno obavještajnu agenciju, njihov odnos, te način kojim se okvirno obuhvaćaju područja primjene sigurnosnih provjera i metodu koje se u tom postupku primjenjuju, te tko izdaje nalog za sigurnosnu provjeru i tko to sve kontrolira. Hrvatski sabor je 13. srpnja 2007. godine donio Odluku o proglašenju Zakona o tajnosti podataka. Ovim se Zakonom utvrđuje pojam klasificiranih i neklasificiranih podataka stupnjem tajnosti, postupak klasifikacije i deklasifikacije, pristup klasificiranim klasificiranim podacima, njihova zaštita i nadzor te na koga se zakon primjenjuje. Međunarodni ugovori koje je Republika Hrvatska sklopila sa Europskom unijom i NATO-om Vlada je 2007. godine donijela Uredbu kojom se ugrađuju standardi koji za provođenje sigurnosne provjere proizlaze iz zakonodavstva pojedinih zemalja Europske unije, kao i posebnih sigurnosnih akata Vijeća Europske unije 2007. godine donesen je Zakon o strancima koji propisuje uvjete za stjecanje određenih statusnih prava koji proizlaze iz tog zakona uz prethodno provođenje sigurnosne provjere. Ovim Prijedlogom zakona o sigurnosnim provjerama predlaže se cjelovito pravno uređenje provedbe sigurnosnih provjera kojima se kod kandidata kroz određene dužnosti ili statusna prava provjerava postojanje sigurnosnih zapreka iz područja nacionalne sigurnosti odnosno podataka koji ukazuju na postojanje rizika u zlouporabe i navedenih pozicija na štetu nacionalne sigurnosti. Kod sigurnosnih provjera ovim zakonom propisani su stupnjevi provođenja sigurnosne provjere, koji su regulirani u člancima od 16. do 29. Dakle, postoje tri stupnja, prvi, drugi i treći, tako se u članku 17. za klasificirane podatke sa oznakom tajnosti u vrlo tajno propisuju sigurnosne provjere prvoga stupnja. Za podatke sa oznakom tajnosti tajno, propisuju se sigurnosne provjere drugog stupnja, a za podatke trećeg sa oznakom tajnosti povjerljivo, sigurnosna provjera trećeg. Članak 37. propisuje u kojem je roku nadležna sigurnosna obavještajna agencija dužna podnositelju zahtjeva dostaviti izvješće o provedenoj sigurnosnoj provjeri prvoga stupnja. Naravno taj rok ne može biti kraći od 30 i ne duži od 120 dana. Za sigurnosne provjere II. stupnja, ne kraćem roku od 20 dana i ne dužem od 90 dana. III. Stupanj, ne kraće od 10 dana i ne duže od 30 dana od primitka zahtjeva. Valja napomenuti da se sigurnosna provjera provodi na temelju upitnika čiji je sastavni dio suglasnost za provođenje sigurnosne provjere. Upitnik za sigurnosnu provjeru treba biti osobno ispunjen a suglasnost dragovoljna i vlastoručno potpisana od strane osobe za koju se ista provodi. Sigurnosno obavještajna agencija neće pristupiti provođenju sigurnosne provjere sukladno odredbama ovoga Zakona ukoliko nije potpisana suglasnost za provođenje sigurnosne provjere. Do donošenja ovoga zakona cjelokupna materija iz područja materijalne sigurnosti potrebna za ispunjavanje obaveza za pristup u Europsku uniju u NATO biti će, dakle, sa ovim prijedlogom zakona

ali nadam se da i svi razumijemo nužnom zakonu. Kada govorimo o tom zakonu onda ga moramo promatrati u širem kontekstu, a ja bih rekao na ipak dobro izbalansiran način. Vodeći računa zašto trebamo ovaj zakon, zašto gotovo sve države imaju ovakve zakone, zašto se inzistira na visokim standardima u provedbi ovih zakona, vodeći računa o ljudskim slobodama, o ljudskim pravima, ali istodobno vodeći računa o zajedničkoj sigurnosti sigurnosti ljudi, sigurnosti života, sigurnosti objekata, nacionalnoj sigurnosti, sigurnosti gospodarstva i mnogim drugim aspektima i zbog toga ja bih rekao svakako komentiranje ovog Zakona na isključivo jednostran način nije dobro i nije u u skladu sa onim ciljevima zbog kojih ovaj Zakon itekako ima važno mjesto u našoj zajedničkoj sigurnosti. Iz tih razloga vrlo često kad govorimo o ovim zakonima govorimo o visokim europskim standardima, govorimo o visokim NATO standardima. S obzirom na procese euroatlanskih integracija postojanja odgovarajućih zakona u Republici Hrvatskoj ali i njihova provedba itekako je važna. Nakon ulaska Hrvatske u NATO, nakon dobivanja pozivnice u Bukureštu kao i završetka pristupnih pregovora može se reći da Republika Hrvatska danas već gotovo funkcionira kao punopravna članica NATO-a. Sudjeluje u gotovo svim radnim tijelima. Tako izaslanstvo Hrvatskog sabora u NATO-ovoj Parlamentarnoj skupštini, na skorom zasjedanju NATO-ove Parlamentarne skupštine skupštine u Berlinu sudjelovati će po prvi puta u radu stalnog Odbora NATO-ove Parlamentarne skupštine, najvećeg upravljačkog tijela NATO-ovog Parlamenta. Sudjelujemo u raspravama, sudjelujemo u razgovorima ali još uvijek ne glasujemo, ali to će se dogoditi vrlo brzo već iduće godine. U provedbi ovih zakona odnosno ovog Zakona ono što je bitno visoka profesionalna etika, visoka profesionalna kompetentnost, a ja bih rekao i zajednička kultura je taj naš odnos prema zajedničkoj sigurnosti zahtjeva i odgovarajuću razinu kulture i razumijevanja onoga što sam u početku naglasio zajedničke odgovornosti za zajedničku sigurnost. Dobro se sjećam još davne 1994. godine kad sam dobio na svoj stol jedan važan dokument, zvao se tako «security program regulation», jedna crvena knjiga i tad mi je rečeno: «To je važan dokument». Sveto Pismo za Ministarstvo obrane kad je u pitanju međunarodna vojna suradnja. Svakako Hrvatska već danas ima značajnu odgovornost glede razmjene podataka vrlo osjetljivih koji određuju ne samo nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske u Hrvatskoj nego i sigurnost na jednom širem međunarodnom planu. Hrvatska obavještajna zajednica je na neki način prisutna kroz svoj, kako se to zove nacionalni obavještajni dio dio u misiji u Afganistanu tzv. «Nick Nationaly Inteligence Unit». Ta postrojba, ti ljudi moraju uvažavati visoke standarde jer svojim radom, razmjenom podataka u cjelini određuju ne samo svoju sigurnost nego i zajedničku sigurnost i zbog toga ti visoki standardi, visoka selekcija, obuke, treninga pa i obrazovanja je itekako važna. Ono na što bih ja htio možda malo više ukazati sa nekoliko riječi se odnosi na činjenicu da provjera nije nikakva egzaktna ocjena koja je točna bez ikakvog dodatnog upitnika. To je jednostavno procjena. To je estimacija koja se bazira na čitavom nizu elemenata koji onda određuju kvalitetu te provjere odnosno procjene odnosno u konačnici sigurnosni rizik. Ta provjera svakako ovisi prije svega o ljudima, profesionalcima, njihovim sposobnostima, obuci, treningu. Zavisi o informacijama koje stoje na raspoloženju, ali ono što je jako važno zavisi i o analitici, sposobnosti da se određeni podaci na kvalitetan i dobar način interpretiraju. o velikoj količini podataka tada ljudska intuicija nije dovoljna i potpora različitih informacijskih tehnologija i metoda kao što je «Dana Maning», ne znam prevesti na hrvatski, postaje itekako važno. Ono što je u ovom Prijedlogu zakona istaknuto u članku 25. uz procjene ljudi, uz podatke postoje i određene metode odnosno elementi koji se služe i koriste u tim provjerama – poligrafska ispitivanja. I ta poligrafska ispitivanja u svakom slučaju imala su važnu ulogu i mjesto i ja bih iskoristio priliku upozoriti na neka nova saznanja i ocjene što se tiče kvalitete poligrafskih ispitivanja. Evo citiram dio nalaza, istraživanja u uglednom američkom časopisu «Nature», stranica 428, april 2004. i Američka akademija znanosti provela je opsežna istraživanja kako bi konstatirala kolika je pouzdanost poligrafskih testiranja. Ono što je bilo iznenađenje za mnoge koji su tada vjerovali u visoku pouzdanost te tehnologije tih uređaja svodi se na sljedeće: dobro trenirani ljudi mogu vrlo lako i visokopouzdano pobijediti mašinu koja se zove poligraf. Testiranja koja su obavljena pokazala su da je veliki broj, nad velikim brojem simulacija da taj uređaj nema odgovarajuću razinu pouzdanosti i to je izazvalo veliko uznemirenje ne samo u Američkoj obavještajnoj zajednici, ne samo u Ministarstvu obrane, Ministarstvu domovinske sigurnosti nego i u nekim drugim institucijama kao što je Department za energiju pa su odgovarajući laboratoriji nacionalni koji se bave problemima sigurnosti učinili sljedeće da su vrlo brzo reducirali broj ljudi koji su imali povećane razine rizika. Ono što želim konačno naglasiti, kvaliteta obavljanja tog posla je izuzetno važna. Određena je čitavim nizom komponenata, ljudima, analitikom, informacijskom potporom, ali i nekim tehnologijama i nekim uređajima koji definitivno danas gube onu vjerodostojnost koju su nekad imali. Visoki standardi u provođenju ovih zakona, ne samo da je interes svih nas u Republici Hrvatskoj, nego se na visokim standardima, provedbi tih zakona koji određuju zajedničku sigurnost ne bez razloga inzistira Europskoj uniji, NATO-u itd. Na kraju, ja bih rekao u svakoj ozbiljnoj poslovnoj, gospodarskoj organizaciji. Svakako sukladno tim saznanjima određene dopune ovog prijedloga zakona bit će nužne, pa ću bit u tom smislu slobodan nadam se i predložiti ih. Hvala lijepo. Hvala. I gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. **Grčić, Stanko (HSS)** Poštovani predsjedniče, uvaženi državni tajnici, kolegice i kolege. Pa meni su uglavnom razumljivi obrambeni i sigurnosni i zaštitni sustavi društva koji reguliraju određene sigurnosne mjere, pa i jasno je da svaka država i nema države na svijetu koja nema određene sigurnosti ili zaštitne mehanizme. Ali, uvijek se to pojavljuje pitanje ali, moramo li ipak pripaziti na određene granice koje ovdje ovim zakonom omogućujemo, a mislim na granice provjera. Zašto napominjem ovu bojazan? Pa kolega Kajin je malo prije također spomenuo određene bojazni i sigurno je da svaka provjera koja ulazi u privatnost i zadire u živote pojedinaca i obitelji izaziva određenu gorčinu, odnosno budi određena sjećanja na određena vremena, vremena dosjea i određenih otvaranja tih istih dosjea i dostupnost tih sadržaja tih dosjea javnosti, odnosno korištenje određenih podataka u neke svrhe za što se oni i ne prikupljaju. Ako provjeru gledam kao instrument preventivne zaštite u području nacionalne sigurnosti tada je sigurnosna provjera potrebna. Ali također trebamo vidjeti sada imamo li mjere u tome. Sadašnje stanje ove materije regulirano u nekoliko zakonskih propisa četiri ili pet što mislim da nije dobro i što dovodi do teškoća u primjeni ovih propisa, odnosno do preklapanja i jasne primjene određenih ovlasti ili nadležnosti pojedinih tijela ili organa koje provjeru vrše. I što u stvari mi provjerom utvrđujemo? Mi ovdje kažemo da utvrđujemo odanost, povjerljivost i pouzdanost provjeravane osobe, odnosno utvrđujemo njezinu neprikladnost te osobe za obavljanje određenih poslova ili pristupu određenih povjerljivim informacijama. No, ovdje iz bližih nam događaja sjetimo se i spomenute ovdje HVIDRA u Splitu, da smo prije mjesec dana provjeravali osobu zbog određenih poslova na nekom radnom mjestu. Moje je uvjerenje da bi osoba dobila prolaznu ocjenu i ispunila tražene podatke iz upitnika. No, vidimo da za mjesec dana se otkrivaju neke nove stvari i dešava nova situacija. Ja ovdje ukazujem samo na čimbenik vremena. Znači, i vrijeme po meni treba biti ovdje uključeno kao čimbenik, važan čimbenik koji mijenja određeno stanje u određenoj provjeri, odnosno u upitniku. Što znači da evo ne možemo unatoč svega garantirati ni tom provjerom sigurnost za sve osobe. Ovdje bi također ukazao na članak 25. kojeg smo ovdje spominjali, a koji govori o primjeni poligrafskog ispitivanja, odnosno mjerama tajnog prikupljanja podataka. Mislim da se stvarno radi o ozbiljnoj materiji i da ozbiljno trebamo pristupiti sadržaju i mislim da je ovdje dobro što je dato da se te radnje vrše uz pristanak osobe koja se provjerava. Ako bismo to izostavili mislim da bi otišli u sustavu u jednu drugu krajnost. Iz istaknuti bojazni koje se odnose na sadržaj prijedloga zakona želim ukazati i na dobar pokušaj cjelovitog i jedinstvenog pravnog uređenja provedbe provedbe sigurnosnih mjera, a sve jasno u cilju zaštite nacionalne sigurnosti. Jasno da ovdje prihvaćam i argument usklađivanja sa propisima ali još jednom ukazujem na ozbiljnost materije i smatram da sigurnosne mehanizme ne smijemo zaboraviti kod ovih provjera. Jer, ako ih zaboravimo bojim se da će doći do zloupotrebe ili moguće zloupotrebe ovih podataka koji se provjerom prikupljaju. Stoga evo, drago mi je da je ovo prvo čitanje i da imamo mogućnost još jednom raspraviti svu ovu materiju u drugom čitanju. Hvala vam lijepa. I gospođa zastupnica i potpredsjednica, gospođa Željka Antunović. Izvolite. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Ja želim izraziti svoje zadovoljstvo što se materija sigurnosnih provjera regulira ovim zakonom. Zbog čega? Naime, sigurnosna provjera nešto je posve normalno za određene poslove koji se obavljaju. Posve je normalno da netko tko obavlja povjerljive poslove za državu ili za bilo koga drugoga ima određen kredibilitet, odnosno da se zna da li je on pogodan i da li je siguran u obavljanju tih poslova. Kod nas postoji predrasuda zbog loših iskustava i rada onih koji su obavljali sigurnosne provjere mimo zakona, mimo morala i u korist nedržavnih interesa, nego u korist pojedinačnih interesa ili još gore pojedinačnih obračuna ovakve ili onakve vrste. Međutim, potreba za reguliranjem sigurnosnih provjera za prihvaćenjem sigurnosne provjere kao jednog normalnog procesa i postupka kad se daju ovlasti određenim ljudima da odrađuju određene državne poslove ili poslove od državnog interesa postaje sve veća činjenicom da Hrvatska ulazi u sve veći broj međunarodnih organizacija i Europska unija i nato imaju dokumente, imaju podatke koji su klasificirani oznakama tajnosti ili povjerljivosti. I što je širi krug ljudi koji takvim podacima raspolažu, to je veća mogućnost da se ugrozi njihova tajnost i ako mi kao zemlja koja ulazimo u te asocijacije prihvaćamo pravila njihove igre, moramo prihvatiti i pravila sigurnosne provjere. I u svom dosadašnjem radu kao zastupnica i kao državna dužnosnica bila sam u situacijama u kojima se narušavala vjerodostojnost čitave zemlje, čitave države Republike Hrvatske zbog toga što su neki dokumenti koji nisu sadržavali nekakve velike tajne podatke, ali su imali klasifikaciju tajnosti a dolazili su ili iz NATO-a ili iz Europske unije, probijali naš sustav i postali predmet nepotrebne rasprave i razvlačenja u našim medijima. Do tih dokumenata mediji nisu dolazili uniji, dolazili su u pravilu od ljudi koji su obavljali neke poslove u Republici Hrvatskoj. Ja mislim da to nije dobro, da to doista narušava vjerodostojnost Republike Hrvatske, narušava naš ugled i našu osposobljenost da budemo punopravan, ravnopravan i vjerodostojan sudionik tih međunarodnih asocijacija i da na pravi i ravnopravni način sudjelujemo u promicanju kako hrvatskih interesa, ali tako i interesa tih međunarodnih organizacija. Nadam se da će predlagatelj zakona uzeti u obzir sve primjedbe koje su ovdje izrečene i izrečene tijekom rasprava na radnim tijelima Sabora i da ćemo doći do najboljeg mogućeg rješenja koji neće nepotrebno zadirati u privatnost onih koji moraju se podlijeći sigurnosnoj provjeri i da ta sigurnosna provjera upravo temeljem ovog zakona postane nešto normalno u prihvatljivo za sve one koji raspolažu podacima koji su klasificirani nekim od razina tajnosti. Hvala lijepa. I zaključno, u ime predlagača Ivan Damjanović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. Gospodine predsjedniče, hvala lijepa. Dame i gospodo saborske zastupnice i zastupnici. Evo, zahvaljujem se na raspravama, na svim primjedbama, prijedlozima pa i bojaznima koji su izrečeni u odnosu na ovaj prijedlog teksta zakona. Jednu od bojazni mogu odmah otkloniti a to je u odnosu na bojazan za sigurnosnim provjerama u odnosu na vas saborske zastupnike. Podsjetit ću vas da Zakon o tajnosti podataka predviđa na prvome mjestu, dakle ovako da pristup klasificiranim podacima bez certifikata, pa tako i bez sigurnosne provjere, imat će u okviru obavljanje poslova iz njihovih djelokruga, na pravo mjestu saborski zastupnici. Dakle, bez sigurnosnih provjera, a onda dalje ministri, suci, glavni državni odvjetnik, a u članku 24. i Predsjednik Republike Hrvatske, predsjednik Hrvatskog sabora i predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Dakle, nema bojazni od sigurnosnih provjera koje bi išli prema vama, saborskim zastupnicima, a podsjećam također na još jedan mehanizam zaštite u odnosu na potencijalne zlouporabe prigodom sigurnosnih provjera, a to je upravo upitnik koji je preduvjet da bi se pristupilo sigurnosnoj provjeri, koji se mora vlastoručno popuniti od strane onoga tko je predmet te sigurnosne provjere i također izjava o suglasnosti za provođenje te sigurnosne provjere. U svakom slučaju, hvala vam lijepa na svim primjedbama i prijedlozima i voditi ćemo o njima računa. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu. Odlučivati će se kad se steknu uvjeti.